Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 583 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.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 Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Sudski registar je registar u koji se upisuju trgovačka društva i vrlo je bitan postupak upisivanja, vrlo je bitno sam način postupanja sudova. Također da sudovi budu efikasni, da budu brzi prilikom upisa u sudski registar i danas to tako i je. Jer upisom trgovačkog društva u sudski registar trgovačko društvo stječe pravni subjektivitet, tako da kažemo ono počinje živjeti, može biti nositelj prava i obveza u pravnom prometu. Ono što bismo rekli kao kad se je li čovjek rodi, tako se i trgovačka društva rađaju onda kada su upisana u sudski registar. Mi smo Zakon o sudskom registru mijenjali do sada već evo jedno šest puta i zaista čak bi ove izmjene zaslužile možda da smo napravili i novi Zakon o sudskom registru. Međutim, vrlo vjerojatno je da ćemo sljedeće godine ići i na daljnja usklađenja sa pravnom stečevinom i sa nekim potrebama koje su se pojavile vezano za zadnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima. Zato smo ovdje išli tako da kažem na izmjenu, a jedan kompletni dokument ćemo pripremiti najvjerojatnije za sljedeću godinu. proteklih godina značajne promjene Zakona o trgovačkim društvima gdje smo naše trgovačko pravo usklađivali sa pravnom stečevinom Europske unije. Uveli smo cijeli niz novih instituta. Primjerice, jedan od njih je i način upravljanja dioničkim društvima. Kao što je poznato mi nakon tih zadnjih izmjena Zakona o trgovačkim društvima zapravo predzadnjim imamo dva modela upravljanja dioničkim društvima monistički i dualistički. Do sad smo imali samo dualistički gdje smo imali sustav nadzornog odbora i upravljanja od strane uprave, a danas je to moguće i na drugačiji način institute koje smo uveli zadnjim izmjenama. Upravo radi toga što smo i zadnjim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima uveli i mogućnost povećanja temeljnog kapitala. Dakle, na jedan efikasniji, brži način i čak bez izvješća izvješća ovlaštenih revizora. Potrebno je da te izmjene Zakona o trgovačkim društvima budu popraćene sa izmjenama Zakona o sudskom registru kako bi one mogle i zaživjeti. E upravo zato smo Zakonom o izmjenama sudskog registra omogućili da da možemo u potpunosti provesti one promjene koje su bile Zakonom o trgovačkim društvima unijete prijašnjih godina. Kao dvije novine, kao dvije novine uvodimo ili bih rekao vraćamo onu izjavu koju smo nekada imali. To znači da oni osnivači trgovačkih društava moraju prilikom osnivanja trgovačkog društva ili prilikom promjene osnivača trgovačkih društava moraju pridonijeti onu izjavu da nemaju poreznih dugovanja i dugovanja za mirovinske, zdravstvene doprinose. Jer istina je, nije to više sporna činjenica. To vidimo iz podataka. Cijeli niz Cijeli niz trgovačkih društava se osniva na principu imam, vlasnik sam trgovačkog društva, vodim poslovanje, upadnem u dubioze, upadnem u dugove i lijepo osnujem novo trgovačko društvo i vodim poslovanje dalje. ovo je jedna od mjera, naravno da bi se tako nešto spriječilo moraju sve institucije društva funkcionirati, od nadležnih inspekcija, od nadležnih drugih pravosudnih tijela da bi se tako nešto spriječilo, ali to je jedan nered u sustavu koji nije dozvoljen i pripremamo i izmjene Stečajnog zakona kojima ćemo omogućiti također da država bude efikasnija u saniranju takvih subjekata koji su donijeli jedan nered na poslovnom tržištu. Pored ovoga uvodimo kao novinu objava svih u registru osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, nisu morala upisivati svoje osnivače u registar nadležnog trgovačkog suda, nego su osnivači bili vođeni u onim knjigama poslovnih udjela, koji su bili unutar uprave ili unutar trgovačkog društva, a sada ćemo dakle imati i u trgovačkom samom registru imat ćemo evidentirano tko su osnivači društva sa ograničenom odgovornošću i uz uvođenje novog sustava, znači OIB-a, osobnog identifikacijskog broja, i to vjerujemo da će biti snažno oružje u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, jer će se upotrebom OIB-a moći točno vidjeti tko ima koja društva, gdje ima poslovne udjele, kakvi su ti poslovni udjeli i to. Stoga pred vama je zakon predlažemo ovom Hrvatskom saboru, mi smo ga dali u hitnu proceduru kako bi ispunili sve ove rokove za usklađenje sa njim, pa predlažem Hrvatskom saboru da podrži i donese ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru s konačnim prijedlogom zakona koji se dakle predlaže donijeti po hitnom postupku i odmah ću na početku reći kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati njegovo donošenje. Prije svega podržat ćemo ga iz razloga što je njegovo donošenje potrebno radi usklađivanja sa posljednjom novelom Zakona o trgovačkim društvima, a prvenstveno sa onim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 1. travnja 2008. godine, odnosno koje su stupile na snagu 1. svibnja 2010. godine. Podsjetit ću da su tim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima uvedene promjene koje su se odnosile na usklađivanje sa sekundarnim izvorima pravne stečevine Europske unije u području prava trgovačkih društava, da su u cilju jačanja borbe protiv pranja novca iz zakona uklonjeni vrijednosni papiri na donositelja, omogućen je slobodan izbor između dosada važećeg dualističkog te monističkog modela upravljanja u dioničkim društvima, čime se omogućava veća sloboda organiziranja. Regulirano je prekogranično spajanje i pripajanje društava, isto tako u svrhu stvaranja uvjeta za slobodno prekogranično pružanje usluge stranim je poduzetnicima omogućeno obavljanje jednokratnih i povremenih poslova bez obveze osnivanja podružnice. Dalje je regulirano pitanje vezano uz rezerve društva kapitala koja su do, do tada nisu bila uređena te je propisan način sastavljanja i objave godišnjih izvještaja o stanju i društva. Također rezultat usklađivanja ovog zakona sa Zakonom o trgovačkim društvima biti će i nastavak informatizacije i modernizacije sudskog registra započetog implementacijom pilot projekta e-tvrtka, a kao što znamo e-tvrtka kao usluga HITRO.hr-a omogućava online osnivanje društva s ograničenom odgovornošću, iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.hr ureda u Republici Hrvatskoj, na bilo kojem od trgovačkih sudova. Kada je riječ o sudskom registru, ponovit ću da je i sudski registar javna knjiga u koju se upisuju podaci o pravnim osobama, prvenstveno trgovačkim društvima, ali i ustanovama, zadrugama, gospodarskim interesnim udruženjima, trgovcima pojedincima, te podružnicama inozemnih trgovačkih društava. To su podaci o subjektu upisa, predmetu poslovanja, dakle djelatnosti, članovima društva, zatim članovima uprave, i članovima nadzornih odbora, pravnim odnosima i podaci o podružnicama društva ako ih naravno trgovačko društvo ima. Važno je također reći da je baza podataka sudskog registra definirana kao povijesna, što znači da svaki podatak jednom upisan u glavnu knjigu sudskog registra ostaje trajno upisan što omogućava ispis povijesnog izvatka sa svim podacima koji su o jednom subjektu ikad bili upisani. Također se vodi evidencija o svakom pojedinom upisu, kada je upis nastao, kada je sudac potpisao rješenje, kada je rješenje postalo pravomoćno, te eventualno kada je neki podatak prestao važiti. Ponovit ću i naglasiti što se to konkretno uređuje ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Dakle prije svega uređuje se zaštita osobnih podataka domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, ali na način da se omogući potpuna primjena propisa o osobnom identifikacijskom broju. Omogućava se strankama da na poseban zahtjev dobiju povijesni izvadak iz sudskog registra. Također javni bilježnici će moći podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem. Propisuje se točno od kada upis proizvodi pravni učinak prema drugim subjektima upisa i prema trećim osobama. Dalje se precizno propisuju potrebni podaci za svaki subjekt upisa, prvenstveno u odnosu na dionička društva, i društva s ograničenom odgovornošću, s obzirom da je upis za njih različito uređen, kao i podaci koji se upisuju za prokuriste. Propisuje se postupanje registarskog suda u slučaju nepotpunih i neosnovanih prijava, a posebice u slučaju kada je očito da je vrijednost osnivačkih uloga u stvarima precijenjena. Detaljno je dalje uređen postupak brisanja ili promjene pojedinih podatak u registru. Također je važno da će donošenje ovog zakona omogućiti registarskim sudovima dovršetak postupka likvidacije društva koji nemaju imovinu ili ona neznatna, ili se društvo nije uskladilo sa Zakonom o trgovačkim društvima. Propisuje se rok do kojeg se mora podnijeti prijava za upis u sudski registar svih članova društva s ograničenom odgovornošću, a na kraju iznimno je važna reći ću i ono što je i ministar naglasio, dakle odredba novog članka 40. kojim se traži od svih osnivača, ali i osoba koje će postati članovi društva davanje izjave da on osobno kao i subjekt upisa nema nepodmirenih poreznih dugovanja, te dugovanja sa osnove doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje. I na kraju ću ponoviti dakle da s obzirom da se radi o dodatnim poboljšanjima kojima će se još u većoj mjeri urediti predmetno područje, dakle područje prava trgovačkih društava, te da se ovaj Zakon naslanja na posljednju novelu zakona o trgovačkim društvima, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati njegovo donošenje i hitni postupak. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović, izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Naravno da smo očekivali da će predlagatelj podnijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, zbog izmjena Zakona o trgovačkim društvima iz, odnosno zbog odluke Ustavnog suda. Posebno raduje konačno i naša upornost se isplatila i to ministar ovdje otvoreno govori, što je svakako za pohvaliti, da vraćamo u Zakon Zakon o Sudskom registru jednu osnovnu i pravednu odredbu, da onaj tko je ostao dužan bilo kojim vjerovnicima tu ne bi trebalo praviti razlike, mi ne smijemo praviti razlike između vjerovnika bili oni država, jedinica lokalne samouprave, dobavljači, kreditori, radnici. Dakle, svi vjerovnici moramo znati, da građani ili neki obrtnik, vodi mukotrpne sudske parnice, zar bi bilo pravedno dakle, kada su više iscrpljeni svi pravni lijekovi, kada je on uspio u parnici, da njegov dužnik likvidira tvrtku, to se ne smije događati. Sjetimo se samo 2005. i bivšeg premijera koji je ovdje grmio na tu odredbu i koji je govorio da je to samo otezanje, da je to prepreka, što mi tražimo i što je do tada bilo u Zakonu, hitrosti upisa u Sudski registar. Međutim, Hrvatska baš nema tolikih problema sa brzinom upisa, kamo sreće da su svi postupci i svi upisi tako brzi. Ovaj Zakon mi u Klubu SDP-a promatramo sa stajališta borbe protiv korupcije. Poznato je da fizičke osobe, pojedinci koji su zgrnuli ogromno bogatstvo 90-tih godina na tko zna kakve načine, odavno nisu više ne djeluju kao pojedinci. Djeluju na žalost kroz pravne osobe, skrivaju se iza pravnih osoba, zbog toga smo mi sjećate se daleke 2002. godine uveli i kazneno pravnu odgovornost pravnih osoba, jer je pravna osoba nešto drugo od same fizičke osobe odnosno osnivača. Ali ni to nije dovoljno. To nije dovoljno, ja ovdje apeliram na samog predlagača, najviše Ministarstvo pravosuđa koje mora uočiti ovaj problem, jer Državno odvjetništvo detektira takve situacije gdje formalno je sve u redu a ništa nije u redu. Jer se osnivaju pravne osobe samo za obavljanje jednog određenog posla. To je bilo i 90-tih godina da bi se vidilo koja osoba fizička je dobila poslove uređenja uređenja ili nekog ministarstva, ili u državi onda bi se formirala samo određena tvrtka. Ti prapočeci nespretni, već te sada osobe koje peru prljavi novac žele ga staviti u legalne tokove, to rade preko pravnih osoba. Ne samo koje su registrirane kod nas nego bilo gdje, ali ajmo mi voditi računa o registraciji takvih osoba ovdje. I zato mi se čini da je potrebno više pažnje skrenuti upravo na osobe na osnivače i na dostupnost javnosti tko stoji iza određene tvrtke. Kako bi i represivna tijela prije svega ona koja nadgledaju poslovanje financijska policija, Porezna uprava mogle identificirati takve pravne osobe. Nisu rijetki slučajevi da na područjima gdje je nekada cvjetala industrija, gdje su sve te tvrtke propale, gdje se provode stečajni postupci a najvažnija i najvrednija njihova imovina su upravo tereni. Gdje pojedinci osnivaju različite tvrtke za kupovinu određenih terena, i svi znaju što je iza toga i ništa se učiniti ne može. tome se na neki način može doskočiti upravo i na ovaj način, a sukladno i odredbama izmijenjene 1. direktive, čime se postiže da svatko bez dokazivanja pravnog interesa može izvršiti uvid u isprave i podatke, ne samo neposrednim uvidom u zbirku isprava već i jednostavnim klikom na na tipci računala kao što ovdje u obrazloženju piše. I jednostavno nema tu nikakve zaštite, nikakvih osobnih podataka, jer tko god sudjeluje u pravnom prometu javno djeluje ne može se skrivati iza takvih iza takvih podataka. Prema tome, da ne ponavljam sve ono što je u biti sasvim razvidno i sasvim prihvatljivo da se Zakon mijenja sukladno Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, pozdravljamo naročito vraćanje odredbe koju smo imali nakon 2000. godine kako bi se sve moguće zlouporabe, a zlouporabe koje pojedinci čine prije svega skrivajući se iza pravnih osoba svele na najmanju moguću mjeru. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre i predstavnici predlagatelja. Na početku svoga izlaganja u ime Kluba Hrvatske narodne stranke, Liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika želim reći da je ovo Zakon koji zapravo i na žalost dolazi s velikim zakašnjenjem. Usudio bih se reći da smo sada tek sada došli na razinu kada prepoznajemo standarde koji su bitni u funkcioniranju registra sudova, koje da smo prepoznali ranije i da smo ih implementirali vjerojatno bi nam pomogli da izbjegnemo čitav niz problema pa i pljački zlouporaba unutrašnjega duga, gomilanja poduzeća koja nisu u stanju proizvoditi novu vrijednost već samo stvarati dugove i nagrizati supstancu hrvatskoga gospodarstva. Zakon definitivno dolazi sa sa velikim zakašnjenjem i trebalo nam je gotovo 15 godina monitoringa, postojećeg pravnog okvira u kojemu funkcioniraju trgovačka društva da se vide ali i do kraja osvijeste sve manjkavosti toga pravnog okvira kojega sada dotjerujemo ne samo izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, nego posljedično tome i Zakona o sudskome registru. Da smo ranije imali neka od ovih rješenja u našem zakonodavstvu vjerojatno bismo izbjegli mnoge probleme koje smo imali i u procesu privatizacije i u procesu tajkunizacije Hrvatske, ali jednako tako i u procesu kojega možemo nazvati manipulacijom pravnih normi koji je doveo do toga da zahvaljujući jednoj školi mišljenja koja je bila dominantna u oblikovanju prvotnoga Zakona o trgovačkim društvima smo zapravo javni kapitali izravno obezvrijedili, u mnogim slučajevima dali u ruke potpuno nedoraslim skorojevićima koji su se preko noći obogatili domogli se velikoga kapitala tvrtki koje su zauzeli uz političko mentorstvo, a onda naravno bacili na ulicu tisuće i tisuće ljudi, rasprodali imovinu i danas su ugledni građani Republike Hrvatske umjesto da su u kategoriji kriminalaca. Nekoliko je rješenja koje želimo ovdje posebno pozdraviti i podcrtati a to je obveza upisa svih osnivača društava sa ograničenom odgovornošću, jer je time zapravo stvorena jedna situacija u kojoj više nema tajnih i da smo ovu odredbu imali ranije ne bismo imali onaj čuveni slučaj petoga ortaka. Nadalje, osobito važnim držimo obvezu potpisivanja posebne izjave od strane svih osnivača društava sa ograničenom odgovornošću kojom jamče pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su sve svoje dugove prema državi, ali i prema radnicima u svojim tvrtkama u kojima su do tada djelovali ili koje paralelno vode ili su vlasnici, da su ih uredno podmirili. Tu se dakle radi o poreznim i svim drugim davanjima. Time ćemo doprinijeti da se zaustavi ili barem uspori, jer u nekim stvarima ne može se ni država dovijati nevjerojatnoj domišljatosti određenih ljudi koji sebe nazivaju poslovnim ljudima. Dakle, zaustaviti lančano osnivanje tvrtki kojemu je jedini cilj bio prelijevanje iz šupljega u prazno, odnosno izvlačenja kapitala iz jednog poduzeća u drugo, kreditno opterećenje kapitala u jednom društvu, izvlačenjem dobiti u drugo, preprodaju materijalnih dobara koja su u vlasništvu jedne tvrtke i zapravo uništavanje gotovo čitavih grana gospodarstva kao što smo bili svjedoci osobito '90.-ih godina. Ova Ova odredba bi na neki način trebala spriječiti odnosno suziti onaj prostor kojeg smo do sada prepoznavali kao prostor za pranje novca, stvaranje dugova i guranje nekih tvrtki u stečaj. Mislimo da je zahvaljujući takvom nedostatku takve norme prije, dolazilo do stvaranja onih čuvenih poslovnih hobotnica, grupa kojima je čak i Državno odvjetništvo u nekim slučajevima koji su došli na rub kriminala ili ga prešli, teško ulazilo u trag i teško uopće uopće moglo rekonstruirati kud sve sežu poslovni odnosi tvrtki kćeri, tvrtki sestara i svih ostalih kriminalno rodbinskih veza u poslovnom okruženju. Mislimo također da u kontekstu izmjena koje su raspravljene jučer, oko novih propisa vezanih za ovrhu koji će omogućiti eliminaciju gotovo 18 tisuća tvrtki koje jesu upisane u sudski registar i tamo trunu, koje nemaju nijednog zaposlena i koje su prema podacima Vlade namakle oko 12 milijardi unutrašnjega duga, odnosno stvorili jedan ogroman prostor unutrašnje nelikvidnosti od 12 milijardi kuha. Dakle, u tom kontekstu sve ove mjere zajedno dugoročno omogućiti zdraviji razvoj hrvatskoga gospodarstva ili barem njegov organizacijski okvir u kojemu se razvija. Osobito važnim držimo i mogućnost koja se sada pruža da se uz elektronski potpis upisi, odnosno registracije trgovačkih društva i izmjena kako odluka o osnivanju, tako i ostalih podataka koje se unose u registar, dakle da se izvrše promptno putem javnih bilježnika koji ovim propisom dobivaju jednu dodatnu dimenziju i dodatnu odgovornost, jer će se odgovornost na provjeri ispravnosti i zakonitosti postupka upisa u većemu dijelu sad prenijeti na leđa javnih bilježnika. To jest jedna nova dimenzija odgovornosti i ja sam siguran da je Javno bilježnička komora u tome smislu spremna kao i svi njeni članovi prihvatiti tu vrstu nove obveze. Do sada smo naprosto imali situaciju da nam registri osobito trgovačkih sudova tumače neke druge zakone za koje uopće nisu nadležni. Vrlo friška situacija koja se pojavila u procesu tzv. kohabitacije u nekoliko čini mi se 13 ili 14 jedinica lokalne i područne samouprave, zorno svjedoči kako se može preko registara trgovačkih sudova manipulirati i u političke svrhe. Voditelji registara trgovačkih sudova sebi su uzeli za pravo da tumače Zakon o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. I to je do te mjere eskaliralo da se mora uključiti čak i Ustavni sud koji je to presjekao, a koji je donošenjem svoje odluke obvezne za sve, pa onda i za trgovačke sudove stvorio konačno jednu situaciju u kojoj se zna tko pije tko plaća. Ali napominjem to još uvijek nije shvaćeno u trgovačkim sudovima kao obveza. Neki trgovački sudova to još uvijek tretiraju kao fakultativno fakultativno mišljenje Ustavnog suda. Kako je moguće da Trgovački sud u Zagrebu zahtjev za upis izmjena odluke o osnivanju npr. u jednom slučaju drži već više od 30 dana, kad se znade da je prosjek kod najobičnijih privatnih, a ovdje se radi o javnom kapitalu, slučajeva da taj postupak ne traje više od 15 dana. Očito je da postoje mehanizmi kojima je bilo moguće do sada manipulirati. Ja se nadam da to više neće biti tako i da konferencije trgovačkih sudova neće biti političke konferencije, da konzultanti tih konferencija neće imati veća prava od zakonodavca i da njihovo mišljenje neće biti iznad mišljenja Ustavnoga suda. U tome smislu pozdravljamo predložene izmjene zakona i najavljujem da će klub HNS-a i HSU-a podržati ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo kako je rekao i naš novi ministar pravosuđa, ujedno čestitka, ovo je šesta ili sedma promjena zakona o sudskom registru i zaista kada se pogledaju promjene koje su do sada učinjene onda se to čini jednom sporom evolucijom zakonodavnih odredbi u ovome području. Zašto je tome tako? Zašto, iako je upozoravano sa mnogih strana da dolazi do zlouporaba upravo zbog odredbi koje su ranije bile u Zakonu o sudskom registru trgovačkih društava, zbog čega tek sad dolazi do da kažem prave izmjene i promjene kojom će se vjerojatno, iako oni spretni uvijek nađu rupu u zakonu, zapriječiti velikim dijelom zlouporaba u smislu skrivanja, kako reče gospođa Ingrid Antičević-Marinovič, iza pravnih osoba, onih koji su u privatizaciji i pretvorbi ostvarili ono što se, netko reče tko jamio jamio, a sada djeluju iza leđa pravnih osoba osoba nekih drugih. Ili kako oni to vole reći, ti skrivači, magarac bio tko se nije skrio. Međutim, obzirom da je evo prilično zakašnjelo donošenje ovakvog Zakona o sudskom registru i svjedoci smo svakodnevnih afera i pojava koje upravo nastaju gdje gdje dolazi do procvata kriminala, do pljački upravo i stoga što postoje raznorazne firme, firme kćeri, tvrtke kćeri itd. Sada po ovome Zakonu o sudskom registru će očito se moći, kao piše ovdje, jednim klikom u kompjutor vidjeti tko je vlasnik, tko imenom i prezimenom stoji iza određenih trgovačkih društava. Ovdje se spominje izjava koju daju takve osobe da nisu dužne, da nemaju nepodmirenih obveza prema vjerovnicima, bilo da se radi o državi kamo ide porez i ove obveze plaćanja zdravstvenog, mirovinskog itd., zatim bilo prema radnicima ili dobavljačima. Kaže, pod materijalnom i kaznenom odgovornosti izjava. Je li sama izjava, Je li sama izjava, evo pitam gospodina ministra, dovoljna za eventualne sankcije koje mogu uslijediti ukoliko ta izjava nije točna, odnosno podaci u toj izjavi ukoliko nisu točni. Svjedoci smo, kako sam već rekao, mnogobrojnih afera i otkrivanja evo i u svim mogućim medijima kako to se radi kada npr. netko izvrši rekonstrukciju ili popravak nekakve američke platforme u jednoj našoj luci na moru. A onda kada se pogleda tko bi to trebao isplatiti izvođačima radova ili podizvođačima onda se nađe da ima osoba koja je ugovorila posao 5, 6 firmi, podfirmi, tvrtki kćeri itd. i jednostavno nastaje zavrzlama u kojoj se ne zna tko je kome dužan i tko je odgovoran za takav mogu slobodno reći kriminal ili pljačku. Zbog toga ja u dobroj vjeri i u vjeri za vaše dobre namjere, dobre namjere ovim prijedlogom zakona doći do određenog reda u tome, iako je već nanijeta ogromna šteta hrvatskim građanima, gospodarstvu, gospodarstvu posebice ili poglavito. Jasno da nitko, kako kako i vidim iz rasprave klubova, ne može biti protiv ovakvog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru pa tako i ja. Hvala vam lijepa. Hvala. Završni osvrt, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo svima na raspravi. Hvala na podršci ovom zakonu. I mi vjerujemo da će on dovest do više reda na gospodarskoj sceni našeg društva i doista snažan je alat u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, jer omogućit će i potpuno zaživljavanje sustava OIB-a, dakle i ono što imamo društvo sa ograničeno odgovornošću sada će u Sudskom registru biti evidentirani i svi članovi, svi osnivači tih društava sa ograničenom odgovornošću. Ovdje samo želim reći da ako je i bilo od strane trgovačkih sudova određenih lutanja u praksi, duboko vjerujem da to nije bilo iz nekakvih posebnih motiva nego da je bilo zapravo iz različitih različitih tumačenja i pogleda na zakone i zato postoji naravno Ustavni sud da ukoliko do takvih stvari da Ustavni sud svojim odlukama, svojim mišljenja da nekakav prilog da dođe do ujednačene prakse. Odmah prihvaćam amandman koji je podnio Odbor za zakonodavstvo ovog Sabora. Hvala odboru, na ovaj način popravlja naš zakon. Hvala lijepo.